stručnih kvalifikacija. S nama je državni tajnik gospodin Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ah, ne ja sam pogriješio, gotovo je s amandmanima, sad idemo sa zakonom, ne. Konačni prijedlog zakona, Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih kvalifikacijama predložila je Vlada, raspravljali su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Ova rasprava se odnosi na drugo čitanje zakona, amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave i gospodin Ivan Vidiš, dat će uvodnu, uvodnu riječ. Ispričavam se. oprostite gospodin Vidiš. Ima nas malo ali ipak ću pitati ako mi završimo s ovim zakonom, za sada ima malo prijavljenih, možemo prijeći odmah na slobodan govor ili da čekamo? Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Evo zahvaljujem što ste mi dali priliku. Ja bih predložila da postupite kao što smo napravili zadnji put, dakle da klubove obavijestite

kad završimo to ćemo napravit jedno 10-ak minuta pauze, isto kao prošli put i onda ćemo, onda ćemo prijeći na slobodan govor. …/Upadica Orešković: Evo da, to je bila dobra praksa, može./… Puno vam hvala, da, da prihvaćam. Vi obavijestite, da. Hvala. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija nositeljima stručnih kvalifikacija koji su ih stekli u jednoj od država članica ali i u trećim zemljama, jamči se pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u RH kao i hrvatski državljanima. Regulirane profesije su one u kojima se osoba ne može zaposliti samo s diplomom ili svjedodžbom obrazovne ustanove već postoje još neki dodatni uvjeti. Pojam regulirane profesije podrazumijeva da su uvjeti pristupa i obavljanja kao i sam način obavljanja profesije, propisani zakonom ili drugih pravnim propisima. Naime, da bi osoba obavljala reguliranu profesiju nužno je da posjeduje stručnu kvalifikaciju stečenu nakon formalnog obrazovanja, a koja može uključivati određeno radno iskustvo, licenciju, trajno stručno usavršavanje i drugo. Važeći zakon donesen je u cilju prenošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća iz 2018. o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja ovih propisa kojima se reguliraju profesije. Cilj navedene direktive je uspostaviti pravila za provođenje ocijene proporcionalnosti prije uvođenja novih propisa ili izmjene postojećih kojima se reguliraju profesije, a sve kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije. Navedenim se potiče veća mobilnost stručnjaka među članicama Europske unije, jer jedan od važnih elemenata integracija inozemnih državljana u određenoj zemlji, naravno mogućnost rada i zapošljavanja. Direktiva stoga utvrđuje obvezuje država članica da provedu EX ANTE ocjenu proporcionalnosti kao bi se spriječilo uvođenje neopravdanih, ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji. Dakle, kako bise utvrdilo da su pojedina ograničenja za pristup reguliranoj profesiji opravdana i primjerena, potrebno je provesti test odnosno ocjenu proporcionalnosti. U skladu s navedenom Direktivom nužno je provesti kvalitetnu i dubinsku analizu kako bi se ispitala opravdanost uvjeta restriktivnih uvjeta i kriterija za obavljanje reguliranih profesija. Ocjena proporcionalnosti se stoga provodi kroz jasno definirane kriterije koji uzimaju u obzir postojeća ograničenja, prirodu rizika, slobodno kretanja osoba i usluge unutar EU, kao i druge elemente koji omogućuju kvalitetnu provedbu ocijene proporcionalnosti, a koji kriteriji su propisani odredbama važećeg zakona. Europska komisija provela je evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo te se ovim zakonom predlaže ispraviti postojeće neusklađenosti s navedenom direktivom, sve kako bi se dodatno unaprijedio sustav reguliranih profesija i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Iako je važećim zakonom definirano da su nadležna tijela za provođenje ocjene proporcionalnosti nadležne strukovne organizacije, središnja tijela državne uprave, u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije ili druga nadležna tijela i organizacije, iz evaluacije koju je provela Europska komisija proizlazi da navedenom definicijom nisu obuhvaćene parlamentarne inicijative, odnosno saborski zastupnici te podnositelji amandmana. U skladu s time, ovim se Zakonom predlaže to ispraviti na način da se definira, odnosno bolje definira provoditelj proporcionalnosti, čime se želi preciznije urediti postupak ispitivanja ocjene proporcionalnosti. Dakle, u skladu s direktivom, ovim se Zakonom propisuje obaveza provođenja ocjena proporcionalnosti ovlaštenim predlagateljima zakona iz čl. 172, podnositeljima amandmana iz čl. 196 te predlagateljima i donositeljima drugih propisa i općih akata. Svi prethodno navedeni provoditelji ocjene proporcionalnosti biti će dužni kod utvrđivanja novih ili izmjena postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranoj profesiji, ocijeniti jesu li isti uistinu potrebni i prikladni za ostvarenje željenog cilja. S tim u vezi, a sve s ciljem lakšeg provođenja ocjene proporcionalnosti od strane provoditelja, ministarstvo nadležno za rad, dakle moje ministarstvo izradit će pravilnik kojim će se urediti način provedbe ocjene proporcionalnosti te načini i tijek praćenja usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup i obavljanje reguliranih profesija s načelom proporcionalnosti. Dodatno, važeći zakon potrebno je uskladiti s direktivom i to tako da se osigura neovisnost i objektivnost ocjena proporcionalnosti koje provode strukovne organizacije tj. profesionalne komore pri izradi drugih propisa i općih akata. Zato ovim Zakonom predlažemo definirati nadležno tijelo za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti, time bi se obuhvatila tijela državne uprave u čijem djelokrugu su određene regulirane profesije. Njihova će uloga biti ta da daju suglasnost profesionalnim komorama na provedenu ocjenu proporcionalnosti, čime će biti zajamčena neovisnost i objektivnost provedbe ocjene proporcionalnosti. Ovim zakonskim izmjenama dodatno ćemo osnažiti ulogu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu nacionalnog koordinatora za provedbu svih obveza koje proizlaze iz zakona i direktive i na ovaj način će ministarstvo nadležno za rad imati sveobuhvatan pregled novih izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup i obavljanje pojedine regulirane profesije. Jednako tako, obzirom da je praćenje novih ili izmjene postojećih uvjeta važan dio sustava reguliranih profesija, propisuje se obveza nadležnih ministarstva koje reguliraju pojedine profesije da provode praćenje usklađenosti novih odnosno izmijenjenih uvjeta s načelom proporcionalnosti i to u razdoblju od 2 godine, počevši, naravno od trenutka primjene novih ili izmijenjenih uvjeta. Po proteku razdoblja praćenja, nadležna ministarstva dužna su staviti izvješće o usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta s načelom proporcionalnosti te će ga dostaviti našem ministarstvu kao glavnom koordinatoru i ministarstvo koje prikuplja predmetne izjave. Nismo imali puno izmjena u odnosu na prvo čitanje i vjerujem da smo ostvarili jedan uravnotežene izmjene i dopune ovog propisa i zahvaljujem vam se na raspravi te vas pozivam da usvojite ovaj Zakon.

Tražim stanku u ime Kluba Mosta. Dakle mi imamo ovdje jednu europsku direktivu koju sada uvodimo u naše zakonodavstvo gdje zapravo one sve restrikcije koje štite naša regulirane profesije, regulirane profesije, dakle od vojske pa nadalje, dakle ovih bitnih službi koje su bitne i za obranu zemlje i za funkcioniranje zemlje, dakle gdje uvodimo određeno, ajmo reći popuštanje oko uvoza strane radne snage, ali imamo isto tako puno opasnije od ovoga, najave koje dolaze iz Ministarstva unutarnjih poslova gdje se najavljuju izmjene Zakona o strancima u kojima ministar Božinović najavljuje da će stranci moći doći u Hrvatsku bez stvarne potrebe tržišta rada. Mi smo dosad imali radne dozvole koje su se izdavale na određeno vrijeme, sa točno određenim poslom na koji bi taj radnik, taj stranac došao u Hrvatsku. Sada imamo najavu da stranci iz trećih zemalja dolaze u Hrvatsku i da onda ovdje traže posao. Mi moramo biti svjesni vidjeti što se događa u gradovima zapadne Europe, da postoje no go zone gdje ni policija ne može ući. Vidimo podrške teroristima iz Hamasa diljem europskih zemalja. Vidimo tu podršku dakle i u SAD-u, mi to ovdje ne želimo, mi želimo da Hrvatska ostane sigurna zemlja, uostalom, takav uvoz radne snage bez stvarne potrebe na tržištu rada će dovesti i do snižavanja cijene rada zbog čega će ponovno Hrvati, a odlaze zbog korupcije, dakle ove Vlade, odlaze zbog niskih plaća, ponovno odlaziti još više iz Hrvatske, a dolazit će oni koji su spremni za te nikakve … .../Upadica: Hvala./... plaće raditi u Hrvatskoj. Tražim 10 minuta stanke, ovo je jako bitna tema, olako prelazimo preko ovih tema, žao mi je što nema više kolega ovdje u Saboru, ovo moramo ozbiljno i strateški promišljati. **Radin,

Idemo sa replikama. Prvu repliku ima gospođa Anita Pocrnić Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala poštovani državni tajniče. Namjera direktive o kojoj danas govorimo je svakako dobra, sa njome će se pojednostaviti uvjeti za rad u nekim profesijama. Otvara se europsko tržište rada, olakšava kretanje radnika, ali osvrnula bih se na proces priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koje i rade komore. Imamo primjera da to priznavanje traje po godinu i više dana i nakon što osobe ne dobiju pozitivno rješenje od komore one se moraju obratiti Ministarstvu rada koje svakako traže modalitete kako bi te osobe mogle raditi. I često se i uglavnom se tu radi evo o našim mladim osobama koje su završile školovanje u EU ili u trećim zemljama o svom trošku i naravno žele se vratiti u Republiku Hrvatsku. I upravo tim dugotrajnim procesom od strane komore onemogućeno im je jedno vrijeme da rade u svom stručnom zvanju. Hvala. **Radin, Poštovana zastupnice zahvaljujem na pitanju. Iz osobnog iskustva sam dijelom prošao kroz taj proces priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, tako da razumijem vrlo dobro o čemu govorite. Na žalost mi neku formalnu ulogu što se tiče vrednovanja kao ministarstvo nemamo, osim u dijelu onih komora za koje smo mi na neki način zaduženi kroz naše posebne propise. Problema smo svjesni, zato sam i rekao u uvodnom govoru da nam je u osnovi dobra podloga za to povjerenstvo koje već sad djeluje i činjenica da ćemo biti koordinator za regulirane profesije kao ministarstvo. Budući da smo u situaciji u kojoj jesmo sa deficitom radne snage posebno u dijelu ovih profesija detaljno ćemo naravno pratiti proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija i kao koordinativno tijelo uvijek ćemo pokušati ujednačiti praksu i ubrzati te procese naravno posebno za one koji su prije svega i naši državljani i žele raditi u Hrvatskoj. Međutim, trenutno ovo nije moram priznati predmet

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa ne slažete li se upravo na tragu ovoga što ste rekli da je zaista nužno i hitno što prije ići u revidiranje samog popisa reguliranih profesija. Posljednji put ako se ne varam kad sam gledala bile su na tom popisu 182 profesije i zapravo imamo korisnike koji nam se iz dana u dan javljaju da bauljaju između priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, inozemnih obrazovnih kvalifikacija, zatim između strukovnih komora, onda između razlike da li im treba priznavanje kvalifikacije za nastavak obrazovanja, za daljnji ulazak na tržište rada, a onda imamo paradoksalnu situaciju primjerice da smo sami sebi još postrožili uvjete. Medicinske sestre i tehničari kada dolaze raditi kod nas primjerice ne priznajemo im diplome već maltene ne mogu, imaju kao završenu osnovnu školu. Dakle, niti im se ne priznaje to njihovo obrazovanje, a kad idu u nekakvu Njemačku raditi kao medicinske sestre i tehničari dovoljno je da imaju položenu razinu B2 njemačkog jezika. Ivan** Možda bih samo detalj malo vratio unazad na ove izmjene i dopune. Sigurno da nam je cilj stvoriti jedan uravnotežen pristup prema svim reguliranim profesijama. Njih uistinu ima 182. I zato smo mi u plan zakonodavnih aktivnosti stavili 2024. reviziju reguliranih profesija i revidiranje svih uvjeta kada se donose novi i postojeći što je predmet ovih izmjena i dopuna. Naravno da nam je cilj napraviti jednostavnost za one koji se nalaze u tom sustavu, ali nam je cilj osigurati sigurne i kvalitetne usluge onih kojima se pružaju usluge koje proizlaze iz određenih profesija. Broj je velik, međutim nije dobro sve regulirane profesije podvoditi pod istom u smislu njihovih internih uvjeta koje oni propisuju pogotovo komore vlastitim aktima, ali smo definitivno zainteresirani kao ministarstvo što se vidi kroz i ove izmjene i dopune da uravnotežimo, provjerimo jesu ti uvjeti zaista potrebni i da proces za one koji se o njima bude prije svega predvidljiv posebno u smislu rokova i ono što im treba za obavljanje reguliranih profesija. Poštovani državni tajniče zanima me stav Ministarstva rada. Uz sve ove zakone i današnji zakon o kojem ste govorili, ali i ove najavljene zakone gdje se zapravo potiče iseljavanje Hrvata iz Hrvatske, a uvoz strane radne snage. Tome smo svjedoci. Gledamo svojim očima kako nam se Zagreb i Hrvatska nepovratno mijenjaju pred očima. Najveća komparativna prednost Hrvatske je to da je sigurna zemlja, da možete svoje dijete slobodno pustiti da šeta i ulicama grada Zagreba i bilo kojeg drugog hrvatskog grada. Ako se nastavi ovakva politika liberalna oko useljavanja strane radne snage, a istovremeno protjerivanja hrvatskog naroda što korupcijom, što niskim plaćama slika Hrvatska će se nepovratno izmijeniti. Zanima me vaš stav, stav ministarstva i Vlade Republike Hrvatske po tom pitanju. **Radin, Vi ne govorite o ovim izmjenama i dopunama Zakona o drugim profesijama, nego o Zakonu o strancima govorite o izmjenama i dopunama Zakona o strancima gdje vam moram reći da smo mi jedan od sunositelja. Provodimo test tržišta rada i donosimo listu deficitarnih zanimanja. Zbog svega što je Vlada napravila to se vi ne slažete, ali statistika je tu nedvosmislena, zbog dolaska na 72% BDP-a EU naši podaci govore i podaci MUP-a da mi prvi put u povijesti imamo pozitivan migracijski saldo i da se naši ljudi iz inozemstva vraćaju. Kad govorimo o stranoj radnoj snazi, a imamo otprilike 104000 stranih radnika u Hrvatskoj na današnji dan nemojmo upasti u neku zamku ksenofobije. Ti ljudi su ovdje došli raditi, doprinose našem gospodarstvu i moramo im pružiti šansu da imamo jedan odnos gdje su oni zadovoljni u Hrvatskoj i mi zadovoljni sa njima. I zato do sada štitimo našu radnu snagu testom tržišta rada i dovozimo radnu snagu samo ondje gdje je deficitarno i gdje nikako ne možemo pronaći niti u županijskim evidencijama … …/Upadica Radin: Hvala./… … dostupnu radnu snagu. Povrijeđen je članak 238. državni tajnik iznosi netočne podatke i obmanjuje javnost. Podaci Državnog zavoda za statistiku govore da je u 2022. 2022. g. iz Hrvatske iselilo 46 tisuća uglavnom hrvatskih državljana, znači Hrvata, a uselilo u Hrvatsku 58 tisuća uglavnom stranih državljana, dakle stranaca. Nemojte to raditi, nije vam na čast, dakle obmanjivati javnost. Hrvati se nažalost ne vraćaju … .../Upadica: Hvala. Vrijeme./... u dovoljnoj mjeri u kojoj bi trebali, ja nisam nikakav ksenofob, ja smatram da se Hrvatska treba orijentirati prvenstveno … .../Upadica:

Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa evo Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donešen je u Saboru 2015., '20. su donešene izmjene i dopune ovog Zakona, a tek 2021. je EK provodi evaluaciju i utvrđuje neke nedoumice, pitanja, pa me zanima koje su to neusklađenosti, što je to što zapravo traži traži EK da se izmijeni odnosno da li je ova ocjena proporcionalnosti test proporcionalnosti nešto što, obzirom da ima svoje kriterije, da li je nešto što se mora .../nerazumljivo/... da li je tu neki problem?Hvala. **Radin, Najbitniji element zbog kojih je u evaluaciji procijenjeno da se nismo sasvim uskladili s direktivom koja se tiče ocjene proporcionalnosti je bio vezan uz parlamentarne inicijative, tako da smo morali proširiti i na one koji predlažu zakon, dakle klubove zastupnika i na one koji predlažu amandmane, u skladu sa čl. 196. koje sam spomenuo, dakle svi koji donose nove propise, nove zakone ili mijenjaju svoje interne akte moraju pod jednakim uvjetima biti podložni tekstu proporcionalnosti i još smo dodali onda taj element da nadležna tijela državne uprave u okviru čijih posebnih propisa se nalaze te, možemo reći komore, u našem slučaju, imamo ih 5, moraju onda dati izjavu nadležnom tijelu državne uprave odnosno ministarstvu kako bi onda i ministarstvo procijenilo odnosno nadležno tijelo da li je to zaista opravdano s obzirom na uslugu koja se traži, sigurnost obavljanja posla i ostale kvantitativne i kvalitativne podatke.

čl. 2 definiraju obveze te osobe, između ostalog i da zastupa RH u koordinacijskoj skupini .../Govornik se ne razumije./... EK, pa me zanima je li ta osoba već odabrana, ima li ime i prezime, tko je to i što točno radi? Hvala. **Radin, Odlično pitanje. Ministarstvo to određuje i ja vjerujem da se ta osoba nalazi sa moje desne strane, kolegica Travašić, tako da, ona će nas zastupati u tim pitanjima evo, ponosni smo da možemo reći da nam je nacionalna koordinatorica odradila i u ovom smislu velik posao, ona je jako važan član ministarstva, tako da, evo, možete onda s njom kasnije i detaljnije o postupku odabira nacionalne nacionalne koordinatorice u ovom slučaju, tako da, to ćete uvijek biti obaviješteni, tu nemamo zaista ništa, ništa za skrivati i ponosni smo na naš tim koji djeluje u tom području. **Radin, Furio Zahvaljujem. Ako sam dobro shvatila, mi već znamo tko će biti nacionalni koordinator, iako još zakon nije stupio na snagu, to je fantastičan napredak za ovu državu. Ali evo, kad smo već kod koordinatora, s obzirom da ste rekli da želite ovim Zakonom postići uravnotežen pristup, nema uravnoteženog pristupa bez njegove preglednosti, preglednosti nema. Imamo dvjestotinjak reguliranih profesija, sada će strukovne udruge procjenjivati tu proporcionalnost u ispunjavanju uvjeta. Mene zanima jeste li spremni napraviti iskorak na pa razini jednog ministarstva kodificirati sve te regulirane profesije da šira javnost uopće može znati koje sve profesije imamo, tko je definirao uvjete, dakle mi ovdje imamo regulirane profesije koje su u nadležnosti različitih ministarstava. Gdje će se to staviti pod jednu kapu da uopće znamo šta se u državi dešava, koje profesije imamo i tko ih kontrolira, na koji način i kako? **Radin, Znači ministarstvo, prethodno pitanje, ministarstvo nadležno za rad mora imenovati koordinatoricu, ona je već imenovana i kada bude reizbor, to određuje ministar, znači nema tu ničega transparentnog i opskurnog, moram priznati. Ideja je da mi budemo koordinativno tijelo, da mi sljedeće godine radimo reviziju popisa reguliranih profesija i mi već sad imamo taj popis koji je Vlada donijela zaključkom na prijedlog našeg ministarstva. Prema tome, upravo ideja da mi kao ministarstvo nadležno za rad imamo koordinatoricu koja će to voditi, da mi određujemo taj finalni popis reguliranih profesija i u planu zakonodavnih aktivnosti smo već predvidjeli reviziju svih uvjeta i svih od 182, svih 182 regulirane profesije.

mene zanima hoćete li to kasnije učiniti jasno dostupnim, odnosno hoće li, bilo na vašim web stranicama ili negdje drugdje ta kodifikacija biti jasno dostupna da i ljudi van sustava mogu kontrolirati što ste vi to revidirali u reguliranim profesijama? Hvala. Bila je replika pa ide po defaultu opomena. Da li predstavnici odbora žele govoriti? Ne. Otvaram raspravu, prva je gđa Sanja Radolović, SDP, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege zastupnici. A već smo nekoliko puta u ovom mandatu govorili o reguliranim profesijama, stručnim kvalifikacijama, ali i o inozemnim obrazovnim kvalifikacijama, dakle ne možemo posebno razgovarati o stručnim kvalifikacijama bez da izostavimo obrazovne kvalifikacije, kao i obratno. Dakle na unutarnjem tržištu, državljani europskog gospodarskog prostora imaju pravo prekograničnog priznavanja stručnih kvalifikacija u reguliranim profesijama za pristup kojima je potrebno ispuniti određene uvjete. Dakle u Hrvatskoj imamo automatski sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Govoreći o ovom prvom sustavu o automatskom sustavu priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija on vrijedi samo za 7 profesija. To su za dr. medicine, medicinske sestre, medicinske tehničare, djelatnost opće zdravstvene njege, doktore dentalne medicine, primalje, magistre farmacije, veterinare i arhitekte. Naravno kada dolaze ljudi iz trećih zemalja to je bitno, bitno kompliciranije i ovaj sustav automatski da tako kažemo ne vrijedi, štoviše izuzetno je kompliciran. Primjerice ako imate osobu koja je ne znam vodila na KBC Sarajevu cijeli odjel, cijelu kliniku, ako ona želi se zaposlit u zdravstvu u Republici Hrvatskoj ta osoba prolazi izuzetno velike komplikacije za zapošljavanje možemo reći u nižim ustanovama To je problematika koja se zaista mora sustavno već jednom riješiti, jer uz sav deficit medicinskog kadra govorimo da Hrvatskoj konstantno nedostaje oko 2 i pol tisuće liječnika, nekoliko tisuća medicinskih sestara i tehničara, a imamo zaista visok stupanj kompliciranosti i složenosti priznavanja tih inozemnih stručnih kvalifikacija. Osim ovog automatskog sustava imamo i opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i ovdje zaista u ovom postupku osoba mora dokazati da posjeduje odgovarajuće obrazovanje, dodatna znanja i vještine, radno iskustvo, a ponekad ponekad i dodatne uvjete koje traži država članica poput poznavanja jezika. Kod nas je ovaj sustav dodatno zakompliciran postojanjem komora. Ja ne kažem naravno slažem se sa kolegom Grmojom da za neke profesije apsolutno koje su od nacionalne sigurnosti treba još možda i dodatno postrožiti uvjete, apsolutno. Ali ne možete mi reći kao za ovo što sam malo prije rekla da jedna medicinska sestra koja je radila u KBC-u u Sarajevu, vjerojatno i puno složenije poslove ne može doći kod nas raditi i mora godinu, dvije, tri prolaziti agoniju zapošljavanja posebice ako se još radi zbog nekakvih obiteljskih razloga preseljenja itd. u našu zemlju. Dakle, te stvari moramo stvarno bitno razlikovati i u onoj mjeri za neke profesije bitno olakšati. Da, za neke profesije slažem se ili pustiti ovako ili još dodatno postrožiti. Koja su tijela nadležna za priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija? Govorim i o jednima i drugima, iako su inozemna obrazovne pod nadležnošću Ministarstva obrazovanja i kroz samu Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, a stručne su pod Ministarstvom rada zato što i na stranicama samog Ministarstva rada stoji upravo ova uputa i za jedne i za druge, jer nije moguće pričati o jednima bez drugih i zato mislim i mi u klubu SDP-a smatramo da bi to sve trebalo staviti pod jedno krovno tijelo, jer ovako korisnici zaista bauljaju od jedne do druge institucije. Više ne znaju koji papir im fali prvi, drugi, treći ili četvrti. Ono s čime se također osobe susreću jest problematika vezano i za priznavanje stručnih kvalifikacija koje su građani EU stekli u Ujedinjenoj Kraljevini nakon Brexita. Tu također vidimo sve veći broj poteškoća što se tiče i samih studenata, odnosno onih koji su završili tamo obrazovanje, onih koji dolaze sa područja tržišta rada, tako da je to još jedna vrsta problematike na koju po meni nismo bili spremni i još nema jasnih uputa što, kada i kome se obratiti po tom pitanju. No da se vratim na sam sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, obrazovnih kvalifikacija i reguliranih profesija. Zaista smatram da je potrebno čim prije revidirati cijelu odluku o reguliranim profesijama. Da, postoje 182 profesije, 28 komora što je izuzetno puno za jednu malu državu poput naše. Osim što je potrebno čim prije revidirati samu odluku potrebno je uvesti jedinstven regulatorni sustav što su učinile zapravo sve razvijene zemlje unutar EU, a sve u skladu sa pravnom stečevinom EU što znači nije nikakva prepreka a nama se često stavlja u usta da ne možemo to regulirati, odnosno deregulirati zbog toga što nam to nalaže pravna stečevina EU, odnosno kad nam paše onda se pozivamo na tu pravnu stečevinu EU, a kad ne, onda nikome ništa. Osim priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, tako i priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija od iznimne važnosti za naše građane, ali i državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva. Gledajte mislim ja jesam protiv toga da mi na tolikoj razini financiramo Sveučilište u Mostaru primjerice, ali kad ga već toliko financiramo sa svim tim pustim milijonima ja ne kažem tamo ima poštenih, vrijednih, marljivih ljudi onda ti ljudi kad dolaze se zaposliti kod nas, kad dođu ući na naše tržište rada imaju problem sa verifikacijom diplome. Dakle mi iz državnog proračuna dajemo milijone Sveučilištu u Mostaru i onda kad se ti ljudi hoće zaposliti kod nas sa tom diplomom onda prolaze sustav nostrifikacije dvije, tri godine. Dakle, to apsolutno nije normalno za sveučilište koje financiramo milijonima iz našeg državnog proračuna. Mislim da sam već tu dovoljno rekla. Osim dakle nastavka daljnjeg obrazovanja i ulaska na tržište rada mobilnost zapravo općenito građana unutar EU i šire kao i cijela internacionalizacija obrazovanja donijela je brojne benefite, ali upravo je iznjedrila taj problem obrazovanja ljudi koji stalno mijenjaju mjesto svog prebivališta. Suočeni smo sa time, sa digitalnim nomadima, sa novim generacijama kojima je zapravo potpuno normalno svakih nekoliko mjeseci mijenjati svoje radno mjesto. Takva su vremena i mislim da se i naša ministarstva i sva regulatorna tijela kod nas moraju tome prilagoditi što hitnije. Problematika se ne sastoji samo u nejasnoj nadležnosti, dakle u postojanju 28 komora u tome što je pod Ministarstvom rada reguliranje, odnosno priznavanje ovih inozemnih stručnih kvalifikacija pod Ministarstvom obrazovanja obrazovnih kvalifikacija već i samoj nedostatnoj informaciji da se korisnici obrate da ne bauljaju od vrata do vrata. Naime, u praksi se pokazalo da su postojeća rješenja o priznavanju inozemnih i stručnih i obrazovnih kvalifikacija koje izdaju agencije, komore nedovoljna zapravo informativna nositeljima kvalifikacijama i poslodavcima koji vrlo često kad imaju raspisane natječaje za posao, kad im se osoba prijavi ne znaju da li udovoljava uvjetima ili ne s obzirom na ili obrazovnu kvalifikaciju koja je navedena u diplomi ili samu stručnu kvalifikaciju. je zapravo na usporedbu razine te stečene kvalifikacije sa razinama kvalifikacije koje se stječu u Hrvatskoj. Također moram reći prema trenutno važećim propisima ishodi postupaka koji se vode su zaista nedovoljno transparentni i jasni kako građanima, tako i poslodavcima, te onima koji reguliraju pristup određenim profesijama na tržištu rada. Osnovni razlozi jesu dupliciranje postupaka potpuno nepotrebno, administrativno opterećenje institucija, višestruki troškovi osoba sa tim inozemnim obrazovnim i stručnim kvalifikacijama koji žele ući na tržišta rada i zapravo cijela ta trenutačna zakonska regulativa predviđa brojne aktore uključena u postupak priznavanja i vrednovanja kako stručnih, tako i obrazovnih kvalifikacija, te vrlo nejasno zapravo pruža potpunu razinu usluge za sve korisnike. Kako govorimo o stručnim kvalifikacijama ne mogu se ne dotaknuti i samog strukovnog obrazovanja. Bitno je reći da ključni problemi vezani za strukovno obrazovanje i dalje se ne rješavaju. Dakle i dalje imamo vrlo izražen raskorak između ponude kvalificiranih radnika i njihove potražnje na tržištu rada, odnosno manjak praktičnih znanja potrebnih za obavljanje određenog posla kao i upisne kvote za deficitarna strukovna zanimanja koje su premale, nedovoljne i nedostatne. Iako Hrvatska ima najveću stopu, odnosno jednu od najvećih stopa sudjelovanja u strukovnom obrazovanju u EU. Ono se smatra kod nas na žalost drugorazrednim izborom, a najviši su upravo pogođeni programi naukovanja u kojima se prepolovio broj učenika. Velik dio tih programa naukovanja ulazi onda u ovih, popis od 182 regulirane profesije. U mnoge strukovne programe danas se u Hrvatskoj upisuje tek mali broj učenika što se onda i odražava u mnogim strukovnim zanimanjima na tržištu rada koja su deficitarna. Također htjela bih podsjetiti da nisu raspisani javni pozivi za stipendije učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u čijoj je to ingerenciji poprilično isto nelogično. I stoga se uopće sa pravom postavlja pitanje o kakvoj mi politici strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj govorimo. Također, htjela bih napomenuti da je posljednjim izmjenama Zakona o strukovnom obrazovanju uvedena i obveza planiranja upisa učenika u strukovne programe u skladu sa preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što baš onako super na prvo zvuči hajde kao slušat ćemo preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i tako ćemo planirati srednjoškolske strukovne programe. Ali postoji jedno veliko ali. Privatni sektor nema obvezu prijave potrebe za radnom snagom prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i u većini slučajeva se uopće ne obraćaju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. I onda se postavlja i pitanje mjerodavnosti, vjerodostojnosti i točnosti takvih preporuka koje su onda obavezne za cijeli sustav srednjoškolskog strukovnog obrazovanja. HZZ je primjerice dodatne kriterije za uključivanje u pojedine mjere određivao bez prethodno provedene dubinske analize tržište rada i njegovih potreba ili drugih dostupnih statističkih pokazatelja. Smatramo da ovakva zakonska obveza vezano za strukovno obrazovanje i kasnije stjecanje stručnih kvalifikacija bez analize, gdje zapravo po županijama učenici za svako zanimanje mogu odlazit na praksu poslodavca koji će udovoljiti svim tim kriterijima zapravo nema apsolutnog i nikakvog smisla. I zaključno moram podsjetiti da je SDP dosljedno i sustavno predlagao vrlo konkretna rješenja za rješavanje problematike priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, inozemnih obrazovnih kvalifikacija, dereguliranje popisa reguliranih profesija i u konačnici što je i najbitnije rješenje raskoraka između potreba tržišta rada i obrazovnih programa, a to smo posljednje napravili ako se sjećate u kurikularnoj reformi koja je jednim potezom pera ugašena 2016. godine od strane HDZ-ove Vlade, da bi tada iz čistih, apsolutno čistih političkih razloga udovoljila većini koji su tada sa njima činili Bruna Esih, Zlatko Hasanbegović i njima slični. I moram podsjetiti da je tada na hrvatske ulice izašlo 50000 građana neovisno o svojoj političkoj obojenosti koji su bili zabrinuti za budućnost i obrazovanje svoje djece, unuke i mlađih generacija. I moram podsjetiti da za sve to je SDP dobio najvišu ocjenu od strane Europske komisije, preporuku kako se dalje treba raditi, ali sve to očito nije bilo dovoljno, nije bilo dovoljno to što smo predlagali prelazak iz tradicionalnog u moderni sustav obrazovanja koji se trebao zbivati postupno čitavo desetljeće kako je to bilo i predviđeno Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Dakle, mi smatramo da cijela ova reforma i stručnih kvalifikacija i obrazovnih kvalifikacija ne može se dešavati od izbora do izbora kako se mijenja politička vlast, nego da se treba uvažavati samo struka i da se treba provoditi neovisno o političkoj opciji koja je na vlasti. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. (MOST)** Hvala. Vidjeli smo ovdje kako državni tajnik obmanjuje javnost, iznosi netočne podatke o tome kako se navodno u Hrvatsku vraćaju Hrvati, kako se u Hrvatsku useljava. Uistinu u Hrvatsku se useljavaju ali stranci. To pokazuju službena izvješća na stranicama Državnog zavoda za statistiku za 2022. godinu gdje je u Hrvatskoj uglavnom su otišli, dakle hrvatski državljani iz Hrvatske a uselili su se uglavnom stranci. Na moje pitanje o tome kako vidi sadašnju imigracijsku politiku, znači državni tajnik nije dao nikakav odgovor, nego je dao lažne informacije i želi obmanuti hrvatsku javnost. Mi nemamo imigracijsku strategiju. Ja ne tvrdim da nama strana radna snaga nije potrebna, ona je nama potrebna upravo zbog politika koje je provodila ova Vlada, ali uvoz radne snage mora biti strateški planiran, prvo se moramo orijentirati prema našem iseljeništvu kojeg je upravo ova stranka i ova Vlada koju predstavlja državni tajnik toliko puta prevarila, zato se naši iseljenici ne žele ni vraćati u Hrvatsku, ali kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, a to će biti uskoro, kada krenemo u snažni obračun s korupcijom, kada oslobodimo institucije da postanu neovisne, tada će te slobodne i neovisne institucije ako budu radile slobodno i neovisno svoj posao pokucati na vrata mnogih iz vladajuće stranke, tada će naše iseljeništvo vidjeti da se stvari u Hrvatskoj mijenjaju, tada ćemo stvarati preduvjete i pokrenut ćemo jednu sveobuhvatnu kampanju prema našem iseljeništvu gdje ćemo se prvo obratiti njima, a nećemo kao ministar Božinović i kao ovo Ministarstvo rada donositi Zakone o strancima koji u potpunosti liberaliziraju stvari i omogućuju stranim radnicima iz trećih zemalja da dolaze u Hrvatsku bez stvarnih potreba tržišta rada i da onda kad dođu ovdje traže posao, ruše cijenu rada za sve naše državljane koji trenutno žive u Hrvatskoj i na taj način ih potiču da odlaze iz Hrvatske. Mi nećemo dopustiti da se slika Hrvatske izmijeni, mi želimo da se u hrvatskoj živi hrvatski identitet, mi želimo da se u Hrvatskoj govori hrvatski jezik, mi želimo da se u Hrvatskoj dakle živi hrvatska kultura, to ne znači da ja smatram da je netko iz Nepala, Bangladeša ili Afganistana po svom ljudskom dostojanstvu manje vrijedan od mene ili od nekog Hrvata, to nije ksenofobija, kako kako predstavlja ovdje državni tajnik, što je sramotno da iz jedne stranke koja se predstavlja kao nekakav desni centar Demokršćanska pučka stranka, a zapravo je stranka lijevog centra, vidimo sada to iz izjava ovdje državnog tajnika da je njemu ksenofobija to što mi želimo da u Hrvatskoj žive Hrvati. Mi želimo da Hrvatska ostane većinski država hrvatskog naroda, što ona i jest. Ako je vama to problem vi se trebate ozbiljno zabrinuti, ali hrvatski građani su prepoznali kakve politike HDZ zastupa, dakle da je to u potpunosti jedna odnarođena klijentelistička struktura koja ima samo jedan cilj, ostati na vlasti, puniti džepove i zadovoljavati interese svoje klijentele, a ne služiti hrvatskom narodu. Most je izašao iz naroda, Most će služiti hrvatskom narodu i Most će na takav način kada preuzme odgovornost za Hrvatsku uređivati Hrvatsku. Nama ne trebaju no-go zone u Hrvatskoj, nama ne trebaju dakle mjesta gdje ne može ući ni hrvatska policija, ni bilo koji, bilo koje institucije RH jer mi vidimo što se događa u zemljama Zapadne Europe, mi vidimo što se događa. I ovo što smo ovdje mogli čuti iz usta državnog tajnika je uistinu skandalozno, dakle da naziva ksenofobima one koji žele da Hrvati ostanu živjeti u Hrvatskoj i da se u imigracijskoj politici orijentirano, orijentiramo prvo prema hrvatskom iseljeništvu, onda prema onima koji će se lakše integrirati u hrvatsko društvo jer integracija košta. Mi smo vidjeli što nam je ta politika otvorenih granica i visokih socijalnih naknada, do čega je dovela prvenstveno Njemačku i što se događa sada u Njemačkoj. Ako vi zagovarate politiku otvorenih granica, to je vaš problem, mi takvu politiku ne želimo, mi ćemo štititi interese interese hrvatskih građana, nama će sigurnost hrvatskih građana biti na prvom mjestu, zato smo na Odboru za nacionalnu sigurnost se izborili da prođe zaključak da se raspravi ovdje u saboru o situaciji sa ilegalnim migrantima, ali isto tako u ovom saboru je nužna rasprava o migracijskoj strategiji odnosno imigracijskoj strategiji, koga ćemo, nama nedostaje radne snage, mi trebamo uvoziti radnu snagu, ali kakvu ćemo radnu snagu uvoziti u nama ne dolaze inženjeri, nama ne dolaze doktori, kako nam prodaju priče. I isto tako da je ovo ozbiljna Vlada, mi smo imali silne napade na hrvatsku policiju jer je hrvatska policija štitila državnu granicu. Da smo mi na vlasti nitko ne bi se usudio postaviti pitanje hrvatskoj policiji zašto štiti državnu granicu. Kakvu mi situaciju imamo? Ljudi ne znaju kakvu situaciju imamo. Vi napravite prekršaj, ilegalno pređete granicu i uđete u Hrvatsku i pozovete se na azil, imate bolja prava nego hrvatski umirovljenici, a počinitelji ste prekršaja, samo kažete dvije magične riječi „tražim azil“, ali nije to sve, to nije sve. Kada znači vi napravite prekršaj ilegalnog prelaska granice, vama izdaju potvrdu da u roku 7 dana trebate napustiti Hrvatsku, ko kontrolira te ljude gdje se oni kreću, je li kasnije pokušavaju otići u Sloveniju, je li, jesu li se zadržali na teritoriju Hrvatske, to su ozbiljni, ozbiljni I ponovno ponavljam, onaj ko ne shvati ovaj problem na vrijeme imat će ove situacije gdje imamo sada prosvjede koji podržavaju teroristička, terorističke terorističke čine brutalne u Izraelu, masovne prosvjede u gradovima diljem, diljem Europe, dakle čuvat ćemo europski identitet Hrvatske, čuvat ćemo hrvatski identitet, znači RH i nećemo dopustiti da niti ova nerazumna ljevica koja još uvijek ništa nije naučila, dakle tu mislim na ove, na ove Udruge civilnog društva financirane izvana koje zagovaraju tu politiku otvorenih granica, pa do naših kolega iz Možemo! koji tu prednjače, dakle koji ovaj i dalje zagovaraju tu politiku otvorenih granica, pa imamo i kolegicu Peović koja bi ukinula privatno vlasništvo, a podržava Hamas, dakle ja nisam za to da se sada sada ne selektivno ide prema odmazdi da, da se ne štite civili u Gazi itd. ali teroristički čini se moraju jasno, jasno osuditi. Evo, hvala. Povreda Poslovnika gospođa Puljak. Samo da vam kažem ne trebamo se bojat azilanata jer samo da vam kažem podatak od desetina tisuća ljudi koji su prošli Hrvatskom znate li koliko ih je do danas zatražilo azil? azil? 200, a od tih 200 je ostalo možda 4 čovjeka. Nitko u Hrvatskoj ne želi ostati jer je ne vide kao mjestom za rad, mjestom gdje moru ostvarivati svoje prilike. To je problem što nam je HDZ pretvorio državu u …/Upadica Furio Radin: Hvala, vrijeme./… koju nitko se treba plašit HDZ-a. gdje HDZ zapravo vodi ovu Vladu utjecala na to da naši ljudi odlaze zbog korupcije i ostalog u Hrvatsku, ali mi nemamo točne podatke i to vam želim reći kolegice Puljak koliko je ljudi u Hrvatskoj jer vi dobijete potvrdu da morate Hrvatsku napustiti u roku 7 dana, nitko vas ne kontrolira. Ja ne znam gledate li vi parkove i vidite li vi te ljude i koliko je tih ljudi. Tako da ti podaci koje daje ministarstvo, zato sam i tražio raspravu ovdje na plenarnoj sjednici …/Upadica Furio Radin: Hvala, Replika, mislim po definiciji iz rječnika i opomena također po definiciji iz Poslovnika. Gospodin Klarić, Klub zastupnika HDZ-a,

malo smo uživali u predizbornom skupu odnosno govoru gospodina Grmoje koji nije baš imao puno veze s temom, ali je vjerojatno će ići preko ovih portala negdje tako u vrijeme izbora. Idemo se vratiti na temu zapravo na ono o čemu ovaj smo danas trebali raspravljati, a to je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Zakon koji je donešen još 2015. godine, a dva puta su rađene izmjene i dopune i sada evo s prijedlogom zakona predlaže se ispraviti sve neusklađenosti s Direktivom Europskog parlamenta i vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojim se reguliraju profesije. Naime, EU je provela evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo te s ovim nacrtom prijedloga zakona predlaže se ispraviti sve neusklađenosti s navedenom direktivom. Načelo proporcionalnosti jedno je od temeljnih načela EU zajedno sa tržišnim slobodama te načelom nediskriminacije. Proporcionalnost je opće načelo prava EU. Sud EU svojom praksom uspostavio je ovo načelo kako bi olakšao međuodnos država članica i europskih institucija radi zaštite subjektivnih prava građana. Pojam regulirane profesije podrazumijeva da se uvjeti za rad u profesiji propisani određenim zakonom obavljanje u ime profesije podrazumijeva da osoba posjeduje stručne kvalifikacije stečene nakon formalnog obrazovanja kao što su radno iskustvo, licence i druge stvari. Kako bi se utvrdilo da su pojedina ograničenja za pristup primarnoj profesiji opravdana potrebno je provesti ispit tj. ocjenu proporcionalnosti. Stoga se novim izmjenama i dopunama zakona preciznije uređuje postupak provođenja ocjene odnosno testa proporcionalnosti. Ovim zakonom propisat će se obveza svih ovlaštenih predlagatelja zakona, podnositelja amandmana te predlagatelje nositelja drugih propisa i općih akata da kod utvrđivanja novih ili izmjene postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama ocijene jesu li isti potrebni i prikladni za ostvarenje željenog cilja te kroz ocjenu, i to kroz ocjenu proporcionalnosti. Dakle, ovim prijedlogom zakona bit će obuhvaćeni svi predlagatelji zakona iz Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora uključujući i zastupnike i klubove i radna tijela sabora. Također, ovim prijedlogom zakona bit obuhvaćeni svi podnositelji amandmana iz Članka 196. Poslovnika opet zastupnici, klubovi i radna tijela. U cilju lakšeg provođenja ocjene proporcionalnosti od strane provoditelja ministarstvo nadležno za rad izradit će pravilnik kojim će se urediti način provedbe ocjene proporcionalnosti te način i tijek praćenja usklađenosti novih i izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup i obavljanje reguliranih profesija sa načelom proporcionalnosti. Pored navedenog izričito se propisuje da u situaciji kad je provoditelj ocjene proporcionalnosti nadležna strukovna organizacija koja se ovim zakonom i posebnim propisima, koja je ovim zakonom i posebnim ovlaštena za za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija ista je dužna ishoditi suglasnost nadležnog tijela za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti u odnosno nadležnog ministarstva na izrađenu i izjavu. Također, obzirom na praćenje novih ili izmjene postojećih uvjeta važan dio sustava reguliranih profesija propisuje se obveza nadležnim ministarstva, ministarstvima da reguliraju pojedine profesije te provede praćenje usklađenosti novih odnosno izmijenjenih uvjeta s načelom proporcionalnosti u razdoblju od 2 godine počevši od trenutka primjene novih novih ili izmijenjenih uvjeta. Nakon proteka razdoblja praćenja nadležna ministarstva bit će u obvezi sastaviti izvješća o usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta s načelom proporcionalnosti te ga dostaviti koordinatoru, a to je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Pored navedenog radi jasnoće i preciznosti izričaja izvršena je korekcija pojedinih odredbi koje su se tijekom primjene zakona pokazale neodgovarajućima, a cilj ovog zakona je spriječiti neopravdana ograničenja pristupu ili obavljanju reguliranih profesija te utjecati na povećanje mobilnosti stručnjaka, slobodu pružanja usluga. Obzirom na sve ovo, na ovaj konačni prijedlog zakona Klub HDZ-a će ovaj prijedlog podržati. Hvala Hvala i vama. Gospođa, gospodin Davor Dretar Domovinski pokret. Hvala lijepa gospodine Radine. Poštovani gospodine potpredsjedniče poštovani gospodine državni tajniče i poštovana gospođo nacionalna koordinatorice, drago mi je da vas vidim ovdje u živo i vas sve pozdravljam. Kao što smo i sami primijetili rasprava o ovakvom zakonskom prijedlogu odnosno izmjenama, dopunama hoće pomalo skrenuti očekivanim putem kada razgovaramo naravno i o inozemnim, ali i tuzemnim stručnim kvalifikacija. Podsjetit ću još jednom premda svjestan jesam nije baš direktno vezano uz sam zakonski tekst o kojem ovdje raspravljamo, a ponovio sam u obrazlaganju amandmana i vidio sam po stavu poštovanog gospodina državnog tajnika koji je taj amandman prihvatio odnosno nije prihvatio da je on s time suglasan. Direktiva EU, dakle kada govorimo o stručnim kvalifikacijama moramo se naravno vratiti još daleko u doba dok nismo bili zemlja članica EU prije 20 godina kada je donesena Bolonjska deklaracija Direktiva EU koja se nažalost dan danas još potpuno pogrešno čita i još pogrešnije primjenjuje i provodi u Hrvatskoj. Prije 20 godina dakle krenuli smo u taj proces i odmah učinili jednu veliku grešku. Produžili smo studij na 5 godina, bio on 3 plus 2, bio on 4 plus 1 ili 5 nula tzv. integrirani studij, danas dakle traju minimalno 5 godina da bi nakon toga osoba koja i završi odnosno diplomira mogla biti konkurentna na tržištu rada kratko i jasno rečeno zaposliva. Što je dakle nama donijela Bolonja? Puno studentica i studenata koji završavaju trogodišnji studij, steču naziv prvostupnika i nisu nigdje. Nisu zaposlivi. No, evo kada ovdje priznamo jednu inozemnu stručnu kvalifikaciju recimo inženjera iz Njemačke koji je tamo završio trogodišnji stručni ili sveučilišni studij i dođe pod jednom nevjerojatnom pretpostavkom koja možemo slobodno reći spada u područje znanstvene fantastike da jedan inženjer građevine dođe, iz Njemačke dođe raditi u Hrvatsku to bi stvarno moram priznati bilo za sazvati nacionalni praznik na taj dan, no možda se i to jednom dogoditi, ali pod pretpostavkom da inženjer građevine sa trogodišnjim studijem iz Njemačke i nekoliko godina radnog iskustva dođe u Hrvatsku i želi se ovdje zaposliti nećete vjerovati morat će studirati još dvije godine. Naime, 180 ECTS-ova ovdje nije dovoljno za zapošljavanje. Pogledajte slobodno sve oglase za radna mjesta, otvorene natječaje i vidjet ćete da se traži minimalno 300 ECTS-ova što dakle znači pod pretpostavkom koja je jasna da je 60 ECTS-ova težina jedne akademske godine, 5 godina studiranja. I onda će inženjer građevine iz Njemačke sa završenim trogodišnjim studijem doći ovdje i shvatiti da nije dovoljno pametan da radi u Hrvatskoj. No, isti za volju da je dovoljno pametan ne bi ovdje ni došao. No, šalu na stranu. Krivo smo razumjeli, krivo procjenjujemo, krivo provodimo i sami sebi stvaramo probleme kojih ne bi trebalo biti. Kratko da se samo nadovežem na jednu raspravu koja se ovdje provukla uz naravno radnu snagu koja dolazi u Hrvatsku, pa bojim se da tu radnu snagu nećemo vidjeti na hrvatskim sveučilištima, da tu radnu snagu nećemo vidjeti u hrvatskim operacijskim dvoranama, da tu radnu snagu nećemo vidjeti na nekim izvršnim menadžerskim pozicijama u hrvatskome društvu. Bojim se da tu radnu snagu možemo vidjeti na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, u zagrebačkom naselju Dugave u Novom Zagrebu tamo negdje u večernjim satima gdje znate sami dobro ako ste prošetali da stvaraju jedan osjećaj nelagode i nesigurnosti. Ponovit ću još jednom, ne to nije ksenofobija, ne, ne možemo se i ne smijemo zadovoljiti činjenicom da su većina od tih ljudi u prolazu. Podsjećam još jednom u slučaju da vas zadovoljava činjenica da je stranac na našem državnom teritoriju u prolazu onda skinite vrata sa vaše obiteljske kuće i pustite da neki potpuno neznani čovjek uđe u vašu kuću, sjedne malo, što radite, ma ništa u prolazu sam, aha u redu je. Sjedi brate odmori. Ne ide to tako. Ovo je država koja ima svoje granice. Ovo je država koja ima svoju policiju, država koja ima svoju vojsku će dužnost štiti iste te granice. Dobrodošli svi u Hrvatsku, ali sa imenom sa prezimenom, smjerom putovanja na legalni granični prijelaz. Nemate se što poput vukova i ćukova šverati noću po šumama i gorama. Nemate tamo što raditi. Ako želite proći kroz Hrvatsku imate sestre i braćo migranti legalne granične prijelaze i dobro ste došli, uvijek ste dobro došli. Zemlja je ovo otvorena bila oduvijek za sve. kao što sam rekao opet ova tema uvijek malo potegne i neke druge teme, pa da ne dužim završio bi sa citatom jednog iznimno inteligentnog čovjeka koji je nedavno rekao, citiram ako ne pošaljemo vojsku na granice, uskoro ćemo vojsku slati na ulice. Hvala lijepa. Svi smo mi u prolazu gospodin Dretar. Gospođa Marijana Puljak, Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Evo nakon serije zastrašivanja babarogama da uvjerim naše građane da se mogu osjećati sigurno, nitko ih neće ovaj potjerati iz Hrvatske. se, nisam se mislila javljati ovaj u ime klube dakle o ovom zakonu, ali evo samo jednu napomenu. Dakle, pričamo o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, želim javnost podsjetiti je li, koncentrirati se na ovaj dio priznavanja inozemnih kvalifikacija. Podsjetimo se slučaja, bio je u javnosti no u zadnje vrijeme se toliko ne spominje predsjednika Hrvatske gospodarske komore, gospodin Luka Burilović koji je svoju inozemnu diplomu stekao na jednom suzdržat ću se od kvalifikacije dakle jednom banjalučkom privatnom visokom učilištu koji se među mnogima našlo na udaru zbog lažnih i sumnjivih diploma. Dakle, hoće li nam ovaj zakon i ove reforme i ovaj zakonodavni okvir koji imamo u državi pomoći da ne priznamo ovakve diplome jer to banjalučko privatno učilište našlo se pod udarom i tamošnjeg predsjednika, dakle i Dodik je rekao katastrofa od učilišta i sveučilišta sve ćemo to poništiti i ispričao se. Našla sam jednu rečenicu gdje se ispričava čak i Hrvatskoj jer su neki vaš ugledni ljudi stekli diplome na taj način i dakle sve ćemo ih poništiti. A da priča s obrazovanjem predsjednika bude zanimljiva on je nakon Banjalučkog univerziteta upisao i Visoku poslovnu školu Višnjan gdje je stekao zvanje Specijalista menadžmenta u turizmu, a tu je školu zatvorila naša Agencija za odgoj i obrazovanje. Dakle, imala je dozvolu za rad, radila, a onda je među prvima koja se akreditirala kad je agencija osnovana i među prvima nažalost ispali iz sustava visokog obrazovanja zbog nepravilnosti, nisu bili dovoljno kvalitetni. A nakon svega šta mislite gdje je gospodin stekao doktorat, evo ajmo pogađat? Bravo, bingo, dakle na Sveučilištu Osijek na Ekonomskom fakultetu, dakle na fakultetu na koji ide kombi, pun kombi dole iz Dalmacije HDZ-ovaca ide svaki tjedan tamo ono u kombiju pišu doktorate i dok dođu do Osijeka doktoriraju. Dakle, tražila sam već nekoliko bila puta i posebno tematsku sjednicu Odbora za znanost i obrazovanje o stanju na Osječkom sveučilištu, ne zato da dodatno pridonosim snižavanju reputacije tog sveučilišta nego da nađemo načina da pomognemo tom sveučilištu da vrati svoju reputaciju jer tamo ima niz tisuće i tisuće studenata koji su kvalitetno studirali i profesora koji cijene imaju integriteta i cijene svoj rad i rade kako treba, da im se zbog ovih slučajeva, zbog plagiranih doktorata, zbog raznoraznih marifetluka HDZ-a i njihove klike snižava tako reputacija. Sada kad kažete nekom studentu da studira u Osijeku pa svi se smiju. Jel to zaslužuje taj student? Dakle, hoćemo li konačno vratiti dignitet prvo svega Osječkom sveučilištu, a onda i cijeloj akademiji jer ovo su slučajevi koji ne služe na čast kažem evo, kombi iz dole Splitsko-dalmatinske županije ono možemo gledati na kućicama kolko ih ide u Osijek svaki tjedan i doktorira. Evo hvala. Hvala i vama. Povreda poslovnika ko? Gospodin Spajić, izvolite. **Spajić, Daniel (DP)** Hvala lijep predsjedavajući. Prvo samo da se nadovežem na kolegicu znači ima anegdota kad vam inače autobus ide kroz Banju Luku onda kad vozač pravi pauzu, kaže sad je pauza 20 minuta ko oće popit kavu, pojest ćevape, završit fakultet i Luka je bio Burilović u tom autobusu i on je usput to završio, danas je čovjek na čelu HGK i predstavlja Hrvatsku po svijetu po Europi tako jedan vrlo uspješan čovjek.

Gospođa Anita Pocrnić Radošević Klub zastupnika HDZ-a završno. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. U mom završnom izlaganju ću se pokušati vratiti na temu. Ovim konačnim prijedlogom zakona predlažu se ispraviti sve neusklađenosti s Direktivom 2018/958 Europskog parlamenta parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2018.g. o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacija donesen je u HS-u srpnju 2015.g. u cilju usklađivanja s još jednom od direktiva Europskog parlamenta i Vijeća. U srpnju 2019.g. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne i stručnih kvalifikacija kako bi se zakon potpuno uskladio s direktivom. Nakon toga u trajanju 2020.g. donesene su još jedne izmjene i dopune zakona u cilju prenošenja Direktive o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Direktivom je utvrđena obveza države članice da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji. Nakon toga Europska komisija provela je evoluciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo i izvijestila RH o nedoumicama i pitanjima koja je potrebno riješiti kako bi se ispravile sve neusklađenosti. Današnjim prijedlogom zakona preciznije se uređuje postupak provođenja ocjene odnosno testa proporcionalnosti, propisuje se obveza svih ovlaštenih predlagatelja zakona

ocijene jesu li isti u potrebni i prikladni za ostvarenje željenog cilja i to kroz ocjenu proporcionalnosti. U cilju lakšeg provođenja ocjene proporcionalnosti od strane provoditelja ministarstvo nadležno za rad će izraditi pravilnik kojim će se urediti način provedbe ocjene proporcionalnosti te način i tijek praćenja usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup i obavljanje reguliranih profesija s načelom proporcionalnosti. Izričito se propisuje da u situaciji kada je provoditelj ocijene proporcionalnosti nadležna strukovna organizacija koja je ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanja uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, ista je dužna ishoditi suglasnost nadležnog tijela odnosno ministarstva za nadzor i praćenje ocijene proporcionalnosti za izrađenu izjavu. Također propisuje se obveza nadležnim ministarstvima koja reguliraju pojedine profesije da provode praćenje usklađenosti novih odnosno izmijenjenih uvjeta s načelom proporcionalnosti u razdoblju od dvije godine istekom kojih će nadležna ministarstva biti u obvezi dostaviti izvješća o usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta s načelom proporcionalnosti koordinatoru, a to je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. politike. U RH trenutno postoje 182 regulirane profesije te je iznimno bitno da komore bez suglasnosti resornih ministarstava kao nadležnih tijela neće moći provoditi ocjenu proporcionalnosti. Stoga svrha ovog zakona je spriječiti neopravdana ograničenja pristupu ili obavljanju reguliranih profesija s ciljem dodatnog unaprjeđenja sustava reguliranih profesija i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija čime će se utjecati na povećanje mobilnosti stručnjaka i slobodu pružanja usluga. U odnosu na prijedlog zakona koji je prihvaćen na 16. sjednici Hrvatskog sabora izvršena je jedino nomotehnička dorada, a ostalih suštinskih izmjena nije bilo. Klub HDZ-a će podržati Konačni prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Do 11 i 20 pauza, kako je traženo i onda iznošenje stajališta.